til að vinna umsóknir um ríkisborgararétt. Það er alveg á hreinu að hæstv. dómsmálaráðherra lítur á það sem einhvers konar undantekningu að Alþingi hafi samkvæmt stjórnarskrá og samkvæmt lögum rétt til að veita ríkisborgararétt með lögum og þvælir hér fram og til baka stjórnsýsluákvörðunum stjórnsýsluákvörðunum og síðan undirbúningi lagasetningar frá Alþingi. Það kom einnig fram, og þetta er spurning mín til hæstv. forseta sem hann svaraði ekki í gær þegar ég fór í fundarstjórn út af þessu máli, að ráðherrann hefði rætt við hæstv. forseta um þetta mál á þingflokksfundum en hafði í raun lítið annað um það að segja. Ég vil spyrja hæstv. forseta: Hefur hann virkilega ekkert gert til að fá dómsmálaráðherra til að hætta að standa í vegi fyrir því að Alþingi fái þær umsagnir frá Útlendingastofnun sem því ber að fá? Hver hafa samskipti forseta við dómsmálaráðherra verið?

Herra forseti. Heldur fannst mér hæstv. ráðherra gera lítið úr þeim samskiptum. Gott og vel. Ef þau hafa einhver verið þá væri ágætt að fá upplýst um það hvort forseti hafi pressað á að þingið fái þau gögn sem því ber. Það kom fram, á þeim fundi sem hér var vitnað til, að ráðuneytisstarfsfólk kom inn á fundinn í desember og lofaði því að gögn kæmu fyrir 1. febrúar. Ráðherra harmaði þann misskilning sem greinilega hafði átt sér stað í samskiptum ráðuneytisins við nefndina og ítrekaði að hann væri fyrir sitt leyti alveg skýr með það hvernig hann teldi að málum ætti að vera háttað. Það verður ekkert skilið öðruvísi en að ráðherra hafi með einhverjum hætti gefið leiðsögn, fyrirskipun, eða hvað menn vilja kalla það, til Útlendingastofnunar um að þessi gögn verði ekki afhent.

Virðulegur forseti. Ég vil taka undir það sem fram hefur komið hér hjá þeim hv. þingmönnum sem á undan mér töluðu. Ég vil gera það að tillögu minni að forseti Alþingis upplýsi þingið um það hvort það sé rétt sem hæstv. ráðherra sagði á þessum opna fundi í morgun að það þyrfti ekki að láta þingið fá þessi gögn. Lagaákvæðin í þingsköpum Alþingis ættu hreinlega ekki við í þessu tilviki. Þetta myndi ég vilja fá á hreint og mér finnst að það sé hlutverk forseta þingsins að skýra þetta nánar fyrir þingheimi. Svo væri ekki verra að það yrði bara almennt séð ýtt betur á þessi mál því að þetta hnútukast sem nú er orðið milli þings og ráðuneytis og þings og Útlendingastofnunar bitnar bara á því fólki sem hér vill búa.

í einhverri þeirri vegferð að hann ætli ekki að lyfta fingri til að liðsinna Alþingi í störfum sínum og þá sé hann orðinn sjálfstæð hindrun við það að Alþingi geti unnið samkvæmt verkefnum sínum. Ef Ef við hugsum það nú aðeins og tökum einhvern annan málaflokk og þetta væri verklagið; hvaða fordæmi er verið að setja hér um það hvernig Alþingi á að geta unnið? Eða erum við komin á einhvern annan stað, að ráðherra á Íslandi sé í sjálfstæðu stríði við löggjafann, Alþingi Íslendinga? Er það virkilega staðan hér?

einfaldlega var að hann væri að brjóta þau lög sem hann á að fara eftir. Kannski er þetta nýja aðferðin við að losna við að verða dæmdur fyrir eitthvað. Já, ég keyrði á 140. Æ, mér finnst lögin nú eiga að vera þannig að ég megi keyra á 140. Þetta er nefnilega mjög mikilvægt fordæmi. Ef hæstv. ráðherra getur túlkað lög eins og hann vill en ekki eins og lögin standa skrifuð þá erum við að brjóta niður allt kerfið hér.

Hann skal sjá til þess að störf þingsins séu í samræmi við ákvæði stjórnarskrár, þingskapa og annarra laga. Ef forseti grípur ekki af fullri hörku inn í það sem er að eiga sér stað hérna, þar sem ráðherra er að koma í veg fyrir að lög nái fram að ganga með athæfi sínu, að Alþingi geti uppfyllt lagaskyldur sínar, þá held ég að forseti þurfi að renna yfir þingskapalögin aftur og sjá hvað til síns starfs heyrir. Ég held að það sé nauðsynlegt að forseti taki

að bjóða upp á svona ófagleg vinnubrögð. Að sjálfsögðu sagði þingið: Nei, kemur ekki til greina. Við eigum að vinna þetta vel og faglega, ekki eftir einhverjum geðþóttaduttlungum hjá ráðherra. Herra forseti. Ég er hér aumur þingmaður að reyna að skilja þær reglur sem við erum nú farin að starfa eftir samkvæmt

stofnunin er að fjalla um. Það sem Alþingi er að biðja okkur um að gera er að taka ákveðinn umsóknafjölda fram fyrir í röðinni, sem var vinnulagið áður þegar umsóknir voru mjög fáar, og afgreiða þær á einhverjum sérstökum hraða á kostnað hinna.

Ég verð að segja að sem nýr þingmaður þá er ég eiginlega bara algjörlega orðlaus. Ég er orðlaus yfir því að Alþingi sé neitað um umbeðnar upplýsingar. Þetta er ekki traustvekjandi. Þetta er til þess fallið að vekja upp spurningar um hvað sé verið að fela. Ég vona að það sé ekki verið að fela neitt en þetta er ekki traustvekjandi.